– Народни представители”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава единадесета, която става Глава дванадесета. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 114, който става чл. 123.

чл. 115 – предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 115, който става чл. 124: „Чл. 124. (1) Народните Народните представители запазват заеманата от тях длъжност в държавните или общинските учреждения или предприятия, търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или бюджетните организации, като ползват неплатен отпуск до края на пълномощията им. Това се отнася и за изпълнителите по договори за управление на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, но за не повече от края на срока на договора. (2) Когато за възстановяване на заеманата длъжност е необходим акт на държавен или друг орган, съответният орган е длъжен да го издаде.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Желаещи за изказвания по редакцията на чл. 115, който става чл. 124? Не виждам. Режим на гласуване.

Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 122, който става чл. 131.

Предложение на народния представител Николай Малинов: „В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Народните представители могат да запазят членуването си в орган на управление на юридическо лице с нестопанска цел”. цел”. 2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 118, който става чл. 127: „Чл. 127. (1) Народният представител не може да изпълнява друга държавна служба или да извършва дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. (2) Народният представител няма право да участва в управителни или контролни органи на търговски дружества и кооперации. (3) Народните представители могат да продължат участието си в колективни управителни органи и научни органи на висшите училища и Българската академия на науките, с изключение на еднолични ръководни длъжности. (4) Народният представител няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за рекламна дейност.”

Законът за предотвратяване на конфликт на интереси препраща към специалните актове, които уреждат възможностите на лицата, заемащи една или друга длъжност или функция. Тъй като в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание няма изричен текст, който да забранява членуването на народни представители в органи на управление на юридически лица с нестопанска цел, изричното разрешение на тази възможност не се налага. По-скоро това би създало други проблеми – за други изрично неупоменати възможности, които имат народните представители. Винаги е било така. че е допустимо народни представители да участват в ръководствата на юридически лица с нестопанска цел. Това са обикновено училищните настоятелства, църковните настоятелства, спортни клубове и други организации. Няма такава пречка.

Прекратявам я поради липса на интерес към нея. Преминаваме към гласуване на редакцията на чл. 118, който става чл. 127.

Член 103 – предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 103 който става чл. 111: „Чл. 111. (1) Министерският изказване в пленарно заседание или в комисия народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е длъжен да го декларира.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 136. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 127, който става чл. 137. Не виждам. Моля, гласувайте редакцията на чл. 120, който по предложение на комисията става чл. 129.

чл. 121 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 121, който става чл. 130: „Чл. 130. (1) Народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание и на комисиите, в които е избран. (2) Народен представител, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява дежурните секретари или ръководството на съответната комисия. (3) Народен представител, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание на Народното събрание или от заседание на комисия, предварително уведомява председателя на Народното събрание, респективно председателя на съответната комисия. комисия. (4) Народният представител може да обяви на личната си страница в интернет информация за графика на срещите си с избиратели, своите изказвания, заявени позиции, предложения и становища по законопроекти, както и имената на сътрудниците, телефон и адрес на електронна поща за връзка.” едно предложение за редакция. В ал. 4 на току-що докладвания текст предлагам изразът „личната си страница” да бъде заменен с израза „страницата си”. Това се налага с оглед на по-прецизна терминология по отношение на страниците в интернет, които имат народните представители на страницата, на сайта на Народното събрание. Знаете, че още в предишното Народно събрание към сайта на Народното събрание има страници на съответните комисии и на всеки отделен народен представител. За съжаление нашите опити да обявим информация извън тази, която е заложена във формата на страницата, се оказаха неуспешни. Ще има нужда от преработка на цялостния сайт на Народното събрание, включително и страниците на народните представители, за да имат възможност тези, които искат да обявят информация за своята дейност, включително за срещите в региони, за графика си, за свои свои предложения, за други мнения и становища по внасяни законопроекти, изобщо по дейността на Народното събрание, да го правят, но към този момент да има уточнение, че става дума за страницата на сайта на Народното събрание. Освен нея всеки може да има и друга лична страница в интернет. Затова оставяме тази опция, като тук се има предвид официалната страница, която всеки народен представител има на интернет сайта на Народното събрание.

Уточнението наистина е важно. Съгласно съществуващата практика и в предишния Парламент, и към момента – до приемането на новия правилник,

се обявява и друга информация – внесени законопроекти, зададени въпроси в парламентарния контрол, които данни служебно се прехвърлят от съответните електронни регистри на Деловодството на Народното събрание и на парламентарния контрол. Правя това пояснение заради личния си опит. Вчера се опитах да кача на интернет страницата си информация за проведените срещи в понеделник – денят, в който съм била в избирателния район, за приемната ми с граждани. Оказа се, че това е невъзможно.

важна. Да бъдат ангажирани специално служители на Народното събрание да качват определени изказвания или позиции, мисля, че това също трябва да се прецизира. Все пак право на народния представител е извън дейността по внасяни законопроекти, въпроси, предложения между първо и второ гласуване, останалата информация да я селектира и да я качва. Тук може да се дадат всякакви данни – работа с неправителствени организации, решаване на проблеми, поставяне на въпроси пред други органи. Това е идеята и се радвам, че среща подкрепа от залата. Впрочем и редица неправителствени организации, които участваха в изработването на парламентарния правилник,

направим наистина сайта на Народното събрание ефикасен и тези народни представители, които желаят да показват информация за своята работа, да могат да го направят на страницата си на официалния сайт.

„Чл. 132. (1) Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за извършено престъпление от общ характер, и то с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава (чл. 42, ал. 2) - с разрешение на неговия председател. (2) Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Народното събрание, а когато то не заседава (чл. 42, ал. 2) - неговият председател. (3) Когато са налице достатъчно данни, че народен представител е извършил престъпление от общ характер, главният прокурор отправя мотивирано искане до Народното събрание, а когато то не заседава – до неговия председател, с което се иска разрешение за възбуждане на наказателно преследване. Към искането се прилагат достатъчно данни. данни. (4) Разрешение за възбуждане на наказателно преследване не се изисква при писмено съгласие на народния представител. Народният представител представя лично писменото си съгласие на председателя на Народното събрание, който уведомява незабавно главния прокурор и информира Народното събрание на първото пленарно заседание след постъпване на съгласието. Даденото писмено съгласие не може да бъде оттегляно от народния представител. (5) Извън случаите по ал. 4, искането на главния прокурор и приложените към него данни се разглеждат от Народното събрание, което се произнася с решение, не по-рано от 14 дни след постъпване на искането. При поискване и явяване народният представител се изслушва от Народното събрание. (6) Когато Народното събрание не заседава (чл. 42, ал. 2), разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител се дава от председателя на Народното събрание. Разрешението, дадено от председателя на Народното събрание, се внася за одобрение от народните представители на първото заседание на Народното събрание. (7) Когато наказателното преследване завърши с присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, или когато изпълнението на наказанието лишаване от свобода не е отложено, Народното събрание взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител. (8) В случаите, когато главният прокурор е направил искане за задържане на народния представител, Народното събрание се произнася с отделно решение, взето по реда на ал. 1-7. То може да отмени дадено от него разрешение. (9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията се прилага и в случаите, когато наказателно преследване срещу народен представител е възбудено преди избирането

Такава е и практиката в този Парламент, така че правя формално предложение: в ал. 4, след думата „представя” да отпадне думата „лично”. И една редакция – вместо „на председателя”, съюзът да се замени с „до”. Освен това, допълнителен аргумент в подкрепа на тази промяна е текстът на Конституцията, който не задължава лично представяне на съгласие от съответния народен представител до председателя на Парламента. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Правя редакционно предложение за промяна на т. 5 от на т. 5 от чл. 123. Считам, че следва да се приложи предложението на Мая Манолова „не по-късно от 14 дни”.

доводите. Считам, че предложението на Мая Манолова е по-коректно. Благодаря. Съображенията ми да се откажа от направеното предложение бяха в две посоки. Първо, за да не променяме режима по отношение на вече съществуващия във връзка с конкретното искане, което към този момент беше постъпило, за да не бъде разглеждана промяната като някаква мярка за рестрикция или натиск върху определен народен представител, по отношение на когото вече имаше депозирано такова искане. От друга страна срокът от 14 дни може би не винаги ще бъде достатъчен, за да бъдат проучени данните, които главният прокурор прилага към исканията си за сваляне на имунитет на даден народен представител. В някои от случаите става дума за едни обемни папки с документи, които като минимум трябва да бъдат анализирани от нарочна парламентарна комисия, която се избира за проучване на случая. Може би, ако искате, да добавим текста „не по-късно от 30 дни”. Но, така или иначе, ще вървим в посока на ограничаване на времето на това задължение на Народното събрание да се произнесе, в противен случай сме заплашени от възможността да се вземе едно недостатъчно мотивирано решение от Парламента...

(КБ): Съгласен съм с направената реплика от госпожа Мая Манолова. Считам, че може би трябва да бъде следният текст: „не по-рано от 14 дни, но не по-късно от 1 месец”, тоест, да вкараме някакъв срок за това произнасяне. Благодаря.

още повече, че, искам да Ви обърна внимание, откакто беше приета конституционната поправка, която позволява народният представител чрез лично писмено съгласие да приеме да приеме свалянето на своя имунитет, не е имало случай, при който да има нужда Народното събрание с изрично решение да разрешава повдигането на обвинения. Така че от гледна точка на практиката отпреди това, която винаги е била съпътствана със създаване на специална комисия, която е проучвала основанията на искането, имала е нужда от технологично време, опасявам се, че един такъв краен, преклузивен срок може да доведе до случаи, при които той да не може да бъде спазен и това да се използва по някакъв начин след това от засегнатото лице. Затова предлагам да оставим текста така, както е. Благодаря. Няма. Има ли желаещи за други изказвания? Няма. При това положение ще пристъпим към гласуване. Господин Попов, Вашето предложение е да се добави изразът „но не по-късно от един месец”.

гласа. При това положение гласуваме целия текст, както беше докладван от госпожа Манолова от името на комисията. Моля, гласувайте чл. 123, който става чл.

Текстът е приет. Член 132 – предложение на народният представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 132, който става чл. 142: 134. (1) В случаите, когато народен представител, избран с кандидатска листа на партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функциите на министър. (2) Когато бъде освободен като министър, пълномощията на народен представител се възстановяват,

Комисията предлага да се създаде чл. 135: „Чл. 135. Държавните и местните органи и техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и да му предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията му.

– Парламентарно поведение”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието на Глава дванадесета, която става Глава тринадесета. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 126, който става чл. 136. чл. 136. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 127, който става чл. 137. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 128, който става чл. 138. Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 129,

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 131, който става чл. 141: „Чл. 141. Председателят отнема думата на народен представител, който: 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 137, т. 1 – 3 дисциплинарни мерки; 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на председателя да го прекрати.”

възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин; 2. продължително не дава възможност за нормална работа в пленарната зала; 3. гласува с чужда карта извън случаите по чл. 62, ал. 3.”

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 133, който става чл. 143: „Чл. 143. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания, народен представител, който: 1. оскърбява Народното събрание или държавния глава; 2. призовава към насилие в залата или в сградата на Народното събрание; 3. повторно е гласувал с чужда карта извън случаите по чл. 62, ал. 3. ал. 3. (2) Отстраненият от заседанието народен представител по ал. 1 и по чл. 142 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен. (3) Народният представител има право да оспорва наложената дисциплинарна дисциплинарна мярка пред председателя на Народното събрание в тридневен срок от налагането й. Председателят може да потвърди, отмени или промени мотивирано наложената дисциплинарна мярка.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Думата за изказване има господин Казак. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, правя предложение за допълнение към чл. 143, ал. 1. Мисля, че се налага, освен изброените случаи, към тази най-сериозна мярка да се подхожда и в случай, когато народен представител извършва действия на саморазправа или си позволява действия на саморазправа в пленарната зала, или в сградата на Народното събрание. Мисля, че този казус не е обхванат в нито един от текстовете за дисциплинарната отговорност на народните представители, а той не е никак маловажен. Освен призоваването към насилие с още по-голямо основание би трябвало да се санкционира народен представител, който си позволи действие на саморазправа

Уточняваме така: „извършва действие на физическа саморазправа в залата или в сградата на Народното събрание”.

да се добави „призовава към насилие или упражнява насилие” – като израз да се добави след израза „призовава към насилие”. Благодаря. Господин Казак, заслугата ще бъде на госпожа Манолова. Съжалявам, тя го формулира. Други изказвания има ли? Няма. Първо ще гласуваме предложението на госпожа Манолова точка втора да звучи по следния начин: „Призовава към или упражнява насилие в залата или в сградата на Народното събрание”. Който е „за” предложението на госпожа Манолова, моля да гласува. Моето беше по-добро, но...

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „Чл. 144. Всеки месец на интернет страницата на Народното събрание се публикува информация за неоправданите месечни отсъствия на народните представители от заседания на постоянните комисии, подкомисиите, работните групи и от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след приключване на месеца, за който се отнася.”

Чл. 136. (1) Административният съвет се състои от председателя на Народното събрание и дванадесет народни представители, избрани съобразно принципа на пропорционалното представителство. Всяка парламентарна група има право на представител в Административния съвет. Независимите народни представители предлагат един свой представител. (2) Председател на Административния съвет е председателят на Народното събрание. В отделни случаи той може да упълномощи заместник-председател на Народното събрание, който да го замества. замества. (3) Секретар на Административния съвет е главният секретар на Народното събрание. (4) На заседанията на Административния съвет могат да присъстват началникът на кабинета на председателя на Народното събрание и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание. 137. Административният съвет: 1. изготвя и приема проект за единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на службите към него и го предлага за утвърждаване от председателя на Народното събрание; 2. изготвя и приема проект на правилник за работата на администрацията на Народното събрание и го предлага за утвърждаване от председателя на Народното събрание; 3. определя правилата за вътрешния ред в сградите на Народното събрание и използването на материалната база; 4. дава становище по проекта за бюджет на Народното събрание; 5. дава становище за назначаване, освобождаване, понижаване или повишаване на служителите в Народното събрание извън случаите по чл. 8, ал. 1, т. 12 , както и за провеждане на конкурси; 6. осъществява контрол при сключване на договори между Народното събрание и други физически и юридически лица; 7. осъществява контрол върху командировките в чужбина на служителите на Народното събрание; 8. определя критерии и лимити във връзка с експертно-информационното, социално-битовото и транспортното обезпечаване на народните представители и контролира тяхното спазване. Чл. 138. (1) Административният съвет се свиква от председателя на Народното събрание по негова инициатива, по искане на главния секретар или по искане на една трета от членовете му. (2) Административният съвет може да заседава, когато присъстват повече от половината от членовете му. Той взема решения с мнозинство от присъстващите. (3) Всеки член на Административния съвет има един глас.” Комисията не подкрепя предложението.

Който подкрепя текста на господин Казак, което негово предложение единодушно не се подкрепя от комисията, моля да гласува. Моля гласувайте.

Комисията за изработване на новия Правилник на Народното събрание се придържаше към принципа текстове, които не са създавали проблеми и са се утвърдили в дългогодишната практика на Парламента, да не бъдат променяни.

вече е въпрос на желание и на Народното събрание, и на ръководството на Народното събрание дали да го прилага единствено и само по начина, по който беше прилагано в Четиридесет

рязко падне във връзка с напускането на голям брой народни представители, да бъде коригиран с оглед реалното състояние и присъствие на депутати в залата. Това – само като пояснение. Благодаря. други изказвания? Господин Шопов, заповядайте. Уважаеми колеги, въпросът е много голям. Той стои особено актуално от 2007 г., когато в Четиридесетото Народно събрание беше направена поправка. В текста бяха групирани едни гласувания – тези, които тогава са били депутати, си спомнят – в един ден. Оттогава има една грешна и нездрава практика при отчитането на крайния резултат – „да”, „не” и „въздържали се”, тоест дали се приема предлаганият акт, или не се приема. и едно пълно неразбиране, което преди малко видях в думите на госпожа Манолова, относно понятието „кворум”. Госпожо Манолова, кворумът не може да се променя. Той не е свързан с резултата при гласуването. Кворумът е понятие, свързано с това една институция да може да работи при наличието на определен брой участници в нейното заседание. Кворумът може да бъде различен според различните актове, уреждащи статута на една институция. За Народното събрание кворумът е 121 души народни представители, и никакви игри с тази цифра, с това понятие и наричане на други фигури – в случая, свързани с гласуването, и създаването на мнозинствата не могат да подменят този елементарен конституционен факт. Тук има поне три-четири решения на Конституционния съд. Господин Корнезов беше писал нещо, господин Стоилов, стоящ тук, също има отношение към въпроса. Ние сме на мястото, на което трябва да задаваме тона, ние сме на мястото, което е на един хвърлей – отсреща са конституционалистите и светилата в тази материя. При една справка, една консултация с тях ще видим как години наред търпим по светлинните табла изписано там – кворумът бил 78-85-119, всъщност не може да бъде написано повече от 120 121 души. Ако това сега, в момента, не го коригираме и не го уточним като понятие, като съотношение да го съобразим с Конституцията, където има основен текст, казващ, че че решенията се приемат с гласовете на повече от половината присъстващи... Но кои са присъстващи – тези, които са се регистрирали сутринта ли, или тези, които са в момента? Едни идват, други си отиват – присъстват ли, не присъстват ли? Тези, които не гласуват, присъстващи ли са или не? Всичко това са понятия и понятия. Тук става въпрос включително за избора на всеки присъстващ да не гласува или да гласува, което е тип парламентарно поведение, негово конституционно право. Това е избор, който следва да бъде уважен. И още, и още проблеми, които повдигам напразно от миналото Народно събрание, и още от по-миналото Народно събрание.

въпрос, който е пряко, абсолютно пряко свързан с легитимността и конституционността на всички актове, които приемаме.

Те продължават да ме смущават и да ме тревожат. И не само мен, а и юристи, вън от Народното събрание, които са авторитети и светила, бих казал,

като се съгласявам с по-голямата част от изказаните от Вас съждения, все пак искам да отбележа и някои несъгласия. Параграф 4 се опитва да даде дефиниция на понятието „присъстващи”, което е важно понятие, защото с него борави и Конституцията, и Парламентарният правилник в други текстове. То е едно и от понятията, свързано с начина, по който Парламентът взема решение. Аз затова поясних, че ние като комисия не сме си позволили да даваме нова, различна редакция на текста, извън съществуващата в Четиридесет и първия Парламент и заради многобройните спекулации на тема „Кворум”, които се правиха в рамките на новия състав на Народното събрание. Просто отбелязах, че това дава възможности за прецизиране на прилагането както на текста, така и за преосмисляне на досегашната практика. Все пак информационните табла са просто средства, които не се регламентират в Правилника. Там има наистина термини, които нямат своята опора в Парламентарния правилник и биха могли след консултации на председателя на Парламента с Председателския съвет, евентуално информацията, която дават тези табла, да бъде променяна. Така или иначе текстът, който предлагаме за гласуване, дава всички тези възможности, съобразени с практиката на Конституционния съд и с конституционните решения, които Вие цитирахте. Аз предлагам да не отлагаме текстове, тъй като намерението е днес да приемем окончателно Правилника. С неговото окончателно приемане и обнародване е свързано създаването на постоянните парламентарни комисии, които са необходимо условие Парламентът да започне да работи нормално.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

Народно събрание с колегата Корнезов внесохме предложение за регламентиране на този проблем в Правилника

Слава Богу обаче малко по-късно, може би под внушението на заместник-председателя Анастасов тогава, започна да се прилага конституционното изискване

заседанията могат да се откриват и да се провеждат, когато присъстват повече от половината народни представители и решенията се приемат с гласовете на повече от половината от присъстващите. Проблемът с таблата е в това, че там пише една думичка „кворум”, която не е тя.

Правилникът обаче регламентира, че когато някой се съмнява в тази регистрация и счита, че има по-малко присъстващи, може да поиска проверка на кворума. Съгласете се, че няма как във всеки един момент или преди всяко гласуване да проверяваш колко души присъстват. Няма как да задължиш всички народни представители, бидейки в залата, непременно да гласуват „за”, „против” или „въздържали се”. Това е право на съответния народен представител. Поради тази причина този текст, който стои тук и върху който ни се привлече вниманието и по който дебатираме

Ето, че проблем има – видя се – този, който соча аз. Не е само проблемът в записа на таблото и в думичката „кворум”. Ето и господин Георгиев казва: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

Това казва Конституцията. Тя не говори изрично за първоначална регистрация, а говори за тези, които присъстват в залата. Присъствието се установява с проверка на кворума, няма друг начин. Не може някой да застане на балкона, да снима с камера и да каже: „Тук присъстват по-малко”. Който иска да установи точния брой на присъстващите, иска проверка на кворума. Няма как другояче да стане, защото в залата се влиза и излиза непрекъснато. Тогава би трябвало да кажем: „Заседанията се провеждат при заключени врати” и никой от първоначалната регистрация не може да се движи никъде! „На заседанията задължително народните представители гласуват „за”, „против” или „въздържали се”. Това не може да се случи, нито е изискване на Конституцията.

Комисията предлага да се създаде нов § 5: „§ 5. Под „численост на парламентарна група” се разбира числеността на групата към момента на вземане на съответното решение от Народното събрание.” По § 5 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. (1) При осъществяване на своите правомощия Народното събрание се подпомага от администрация. (2) Служителите в администрацията на Народното събрание са парламентарни служители, чийто статут се определя в правилника по чл. 8, ал. 1, т. 13. (3) С Класификатора на длъжностите в администрацията на Народното събрание се определят: броят на парламентарните служители, наименованията на длъжностите, минималната образователна степен, минималният ранг и/или професионален опит, видът правоотношение, други изисквания за заемане на длъжността, както и минималният и максималният размер на възнаграждението за всяка длъжност. (4) Главният секретар на Народното събрание осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон, когато мандатът на Народното събрание е изтекъл или е предсрочно прекратен, до избора на председател на Народното събрание.”

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на проекта за наименованието. По § 6 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. Разпоредбата на чл. 28, ал. 1 относно излъчването в реално време в интернет на заседанията на постоянните комисии, с изключение на заседанията на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения, се прилага от момента на осигуряването на техническа възможност за това, но не по-късно от 1 септември 2013 г.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на § 7, който става § 9: „§ 9. Този правилник се приема на основание чл. 73 от Конституцията на Република България и отменя Правилника за организацията и дейността

Предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на приложението към правилника:

„Приложение към правилника Бюджетът на Народното събрание включва всички приходи от дейността на неговите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, административните и стопанските разходи, издръжката на парламентарните групи, разходите на комисиите, на народните представители, за международната дейност и интерпарламентарните организации. От бюджета на Народното събрание могат да се финансират и конкретни проекти и програми, свързани с формиране на демократична гражданска култура, лидерски умения и демократични практики в процеса на вземане на решения, както и курсове за квалификация на народни представители и лидери от всички парламентарно представени партии и коалиции с оглед членството на Република България в Европейския съюз. съюз. (5) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание са ръководителите на Икономическия и социален съвет, на редакцията на „Държавен вестник”, на Националния център за изучаване на общественото мнение, на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа към Народното събрание на Република България, на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград, на Издателската дейност и на Хранителния комплекс. (6) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвиждат средства за Програма „Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание”. Проучванията се публикуват на сайта на програмата на интернет страницата на Народното събрание. (7) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвиждат резерви за непредвидени и/или неотложни разходи. Чл. 2. (1) Председателят на Народното събрание или упълномощено от него лице утвърждава бюджетна процедура, с която определя реда и сроковете за съставянето на проект на средносрочна бюджетна прогноза и проект на бюджет на Народното събрание въз основа на решението на Министерския съвет за приемане на бюджетната процедура по съставянето на тригодишна бюджетна прогноза и държавен бюджет за следващата година. (2) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси” координира и изготвя проектите на средносрочната бюджетна прогноза и на бюджет на Народното събрание и проекта на придружаващите ги доклади. Обобщените проекти на бюджетна прогноза и на бюджет се изготвят въз основа на проектите на първостепенния и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси обсъжда изготвените проекти на бюджетна прогноза и на бюджет и се произнася със становища по тях. Проектът на бюджетната прогноза, проектът на бюджет, проектодокладите и становищата на подкомисията се предоставят на председателя на Народното събрание. Чл. 3. Използването на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по бюджета на Народното събрание се извършва със заповед на председателя на Народното събрание. Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет и финанси” изготвя годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити кредити и го представя на председателя на Народното събрание, който го предоставя за становище на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси. (2) Отчетът за изпълнението на бюджета се приема от Народното събрание по доклад на председателя не по-късно от 6 месеца след приключване на годината. Чл. 5. Народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Чл. 6. (1) Председателят на Народното събрание получава месечно възнаграждение с 55 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по чл. 5, заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто, председателите на парламентарните комисии и председателите на парламентарните групи по чл. 10 от правилника – с 35 на сто, заместник-председателите на комисии – с 25 на сто, членовете на постоянна комисия – с 15 на сто, и секретарите на Народното събрание – с 10 на сто. (2) При съпредседателство на парламентарната група се полага възнаграждение за един председател. (3) Народен представител, който заема повече от една ръководна длъжност, получава само по-високото възнаграждение измежду тях. (4) За участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5 на сто от основното месечно възнаграждение. срока на дейността на временните комисии и работните групи се решава дали участващите в тях получават допълнително възнаграждение. Чл. 7. (1) Към основните месечни възнаграждения, определени в чл. 5 и 6, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година, за научна степен „доктор” – 10 на сто, и за „доктор на науките” – 15 на сто от основното месечно възнаграждение за народен представител. (2) Народните представители могат да получават допълнителни възнаграждения при реализиране на приоритетни за страната задачи. (3) От начислените възнаграждения се правят удръжки съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и други удръжки, определени със закон, които са за сметка на осигурените. Чл. 8. Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи с процент на трета категория труд и се застраховат по рискова застраховка „Живот”. Чл. 9. Всички допълнителни разходи за придружител и помощник на народен представител с увреждане се поемат от бюджета на Народното събрание. Чл. 10. Народният представител не може в това си качество да получава подаръци на стойност над една пета от основното му месечно възнаграждение за съответния месец. Подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание. Чл. 11. (1) Признават се транспортните разходи на народен представител при пътуване с държавния и общинския вътрешноградски транспорт, железопътния, автомобилния и водния транспорт – първа класа, и спално място за цялата вътрешна транспортна мрежа. мрежа. (2) Признават се транспортните разходи на народните представители по частни автобусни линии във връзка с дейността им като народни представители. (3) Признават се транспортните разходи на народните представители, избрани в райони, намиращи се в области, с които има самолетна връзка и отстоящи на повече от 250 километра от София, до общо 40 самолетни билета годишно – еднопосочни или двупосочни и връщане, а на останалите – до общо 12 самолетни билета годишно – еднопосочни или двупосочни, във връзка с дейността им като народни представители. (4) На народните представители, които не притежават семейно жилище на територията на Столичната община, безвъзмездно се осигурява жилище в София от мандатния жилищен фонд на Народното събрание, като разходите по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана чрез сигнална охранителна техника или по друг начин, данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се поемат от бюджета на Народното събрание. (5) Народните представители имат право на квартирни и дневни за сметка на Народното събрание при посещение в изборните райони. Размерът на квартирните и лимитът на пътните, когато се пътува със собствен автомобил, се определят от председателя на Народното събрание. Този въпрос се регламентира от вътрешен акт, издаден от председателя на Народното събрание. (6) Народният представител има право на работно помещение в София, осигурено от Народното събрание с необходимите технически и комуникационни средства, както и на служебна уеб страница в интернет, поддържана на сървъра на Народното събрание. (7) Народното събрание осигурява възмездно при необходимост на членовете на Европейския парламент от Република работно помещение в сградите си с необходимите технически и комуникационни средства. Разходите се поемат от съответния член на Европейския парламент. Чл. 12. Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители, организирани в парламентарни групи, и на народните представители, нечленуващи в парламентарна група, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните представители по чл. 5. Сумата се предоставя на парламентарните групи, които определят начина на разпределението й, и на народните представители, нечленуващи в парламентарна група. Тези средства се използват за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони. Народните представители представят в парламентарната група на всеки три месеца справка за изразходваните средства, която могат да обявят и на личната си страница в интернет. Народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на всеки три месеца на личната си страница в интернет информация за изразходваните средства. Чл. 13. Бюджетът на Народното събрание включва средства за представителни разходи на председателя и заместник-председателите на Народното събрание, на председателите на парламентарните групи, на председателите на постоянните комисии, както и средства за посрещане на гости, поканени от Народното събрание. Чл. 14. (1) При При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител не се начислява сума, равна на възнаграждението му за това заседание. (2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия и работна група на народния представител не се начислява сума, равна на съответната добавка за участие в заседанието. заседанието. (3) При неоправдано отсъствие от 3 поредни или общо 5 пленарни заседания за съответния месец на народния представител се удържат две трети от месечното му възнаграждение. възнаграждение. (4) Данните се вземат от разпечатките за регистрация и гласуване, справки от председателите на парламентарни комисии, подкомисии и работни групи и от стенографските протоколи. Чл. 15. Сумите, набирани по чл. 14, се отнасят в икономия на бюджета на Народното събрание. Чл. 16. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се начисляват от изборния ден, а за встъпилите допълнително народни представители - от деня, в който народният представител е обявен за избран от Централната избирателна комисия. По чл. 6 възнагражденията се начисляват от датата на избирането на народните представители на съответните длъжности и за членове на комисии. комисии. (2) Министри, избрани за народни представители в следващо Народно събрание, декларират от кой държавен орган желаят да получават полагащото им се възнаграждение за периода до избор на нов Министерски съвет. Чл. 17. (1) Парламентарен служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова основни заплати, колкото прослужени години има в Народното събрание, но не повече от 10. от 10. (2) На парламентарните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Чл. 18. Националният център за изучаване на общественото мнение публикува на сайта на центъра на на интернет страницата на Народното събрание плана си за работа, извършените изследвания по заявка на Народното събрание или на парламентарна група, финансирани от бюджета на Народното събрание, направените публикации и архив по години и теми.”

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, правя предложение за редакционна поправка в чл. 14, ал. 1 – в края на изречението изразът „възнаграждението му за това заседание” да бъде заменен с „с дневното му възнаграждение”. Поправката не е само редакционна с цел благозвучие. Написаният текст въвежда в заблуждение и задължава Финансовия отдел на Народното събрание да изчислява възнаграждението на народния представител за брой заседания, а не за работни дни. дни. Този текст е останал така от Четиридесет и първото Народно събрание и не е прилаган както трябва, защото при отсъствие се удържаше около 150 лв. за всеки ден на народен представител. Тогава би трябвало да се удържа по 500-600 лв. от народен представител. Благодаря.

Уважаеми господин председател, колеги! Предлагам редакционна поправка в чл. 12. Изречението „Народните представители представят в парламентарната група на всеки три месеца справка за изразходваните средства, които могат да обявят и на личната си страница в интернет” да стане: „Народните представители информират парламентарната си група на всеки три месеца за изразходваните средства, които могат да бъдат обявявани на личните страници в интернет”.

пълното право за безплатно пътуване в градския транспорт. По отношение на автомобилния и водния държавен транспорт – такъв транспорт няма, така че няма нужда да бъде оставен. Моето предложение е да отпадне, тъй като и пенсионери, и хора с увреждания, включително студенти също плащат част от картата си за пътуване в градския транспорт. Да отпадне ал. 2, където се признават транспортните разходи на народни представители по частни автобусни линии във връзка с дейността им като народни представители. Предлагам го, защото имаме достатъчно средства, отделени за пътуванията ни по регионите. Включително имаме право да пътуваме и с въздушните авиолинии, където народни представители там, където има подобни въздушни връзки (говоря за Варна и Бургас), имат право на допълнителни 40 билета, а всички останали народни представители – на 12 билета. Мисля, че това няма да ни създаде затруднения в нашата дейност като народни представители. Ще Ви моля да не приемате това мое предложение като популизъм,

Въздържам се от допълнителен коментар защо пътуването с автобус от точка А до точка Б да не се признава за разход, а пътуването със самолет или с личен автомобил да се признава. Това остава само като разсъждение.

да бъде записано чл. 9. Това се налага с оглед преномерацията на текстовете, която правихме. Предлагам в чл. 10 – това е мой ангажимент, който поех по време на заседание на комисията, да го предложа на пленарната зала – за подаръците на народните представители, максималната стойност за получавани подаръци вместо една пета Да.

да се заличат тези две думи

двете алинеи. Съображенията ми са следните. Уважаеми колеги, ако сте забелязали, ако направите сравнение, досега във всички правилници

се посочва, че се признават транспортни разходи и така нататък. Философията е корено променена – първо, и второ, съгласен съм да да отпадне правото да се пътува безплатно във вътрешно-градския транспорт. От опита ми през четирите мандата зная, че нито един народен представител не си е позволил да се възползва от това право и наистина би било доста цинично, ако някой се опита да се възползва от него. Казахте обаче, че няма държавен автомобилен и държавен воден транспорт – съгласен съм, затова тази част е редно да отпадне.

Спомняте си в предишното Народно събрание народен представител от Шуменски избирателен район редовно ползваше държавния железопътен транспорт за сметка на автомобилния, за сметка на самолети, на служебни коли на Народното събрание.

този начин на предвижване е доста по-евтин от другите изброени. Мисля, че който желае, трябва да има възможност да се възползва от този начин – специално за железопътния транспорт. Благодаря.

Уважаеми народни представители, твърде голямо е увлечението по тази тема. Мисля, че тя не трябва да бъде предмет на толкова дискусии. Не виждам нещо лошо народните представители да могат да пътуват с държавния транспорт, вършейки своята работа – ако щете това е и форма на приобщаване към живота на гражданите, защото твърде рядко се случва. На мен ми се е случвало да ползвам и градския транспорт, и влак, и автобус, и смятам, че това е част от действителността, която засяга повечето български граждани.

погледнете си картите, с които се гласува. Те вече са издадени и подписани от председателя на Народното събрание. В тях т. 3 гласи: „Народният представител има право на безплатно пътуване по държавния, общинския, вътрешно-градския транспорт, железопътния, автомобилния, водния транспорт.” За съжаление, в България вече воден транспорт почти няма, преходът го ликвидира. Ако той възникне в тези години, пожелавам го на Народното събрание, тогава народните представители и българските граждани да могат да ползват и него. Предлагам, ако тези текстове се заменят с нещо, единствено да се заменят с текста, защото не предлагаме да се издават нови карти и отново да се занимаваме с пренаписване на нещата нещата – или да останат текстовете, които се съдържат, или ако се прави замяна, да бъде само в посока на това, което вече е постановено, и да прекратим с тази дискусия. Тя няма кой знае колко много да зарадва нашите избиратели. Благодаря.

Господин Четин Казак предлага следната редакция на ал. 1: „признават се транспортните разходи на народен на ал. 1: „признават се транспортните разходи на народен представител при пътуване с държавния железопътен транспорт – първа класа, и спално място за цялата вътрешно-транспортна мрежа”. Гласуваме предложението на господин Четин Казак.

Господин Паунов предложи в предпоследното изречение „народните представители представят в парламентарната група” да се замени с „народните представители информират парламентарната група”. Моля, гласувайте.

изразът „личната си страница” се заменя със „страницата си”. И на двете места е по един и същи начин. Моля, гласувайте.

„В чл. 14, ал. 1 изразът „възнаграждението му за това заседание” се заменя с израза „дневното му възнаграждение”.” Моля, гласувайте.

цялото приложение към правилника със заглавие „Финансови правила по бюджета на Народното събрание” с неговите членове от 1 до 18 включително, с направените редакционни поправки. Моля, гласувайте.

чл. 14 има предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 13: „Чл. 13. (1) Всяка Всяка парламентарна група представя на председателя на Народното събрание решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички народни представители от състава на групата. (2) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър на Народното събрание. (3) Председателят на Народното събрание обявява регистрираните парламентарни групи и техните ръководства на пленарно заседание. При промяна в състава на парламентарните групи, тя се съобщава от председателя на Народното събрание на пленарно заседание. заседание. (4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на Народното събрание. Техният брой се утвърждава от председателя съобразно числеността на парламентарните групи в съотношение 1 към 10, но не по-малко от двама на парламентарна група.”

18, който става чл. 15, го докладвах на предишното пленарно заседание.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Имате предложението на комисията за чл. 15 и за наименованието на постоянните комисии. предлагам да остане Комисия по икономика, икономическата политика и туризъм, а отделно да се създаде Комисия по енергетика, като се намери подходящо място в изброяването на комисиите. и евентуално Комисията по регионалната политика, местното самоуправление и инвестиционното проектиране да бъде Комисия по регионалната политика и местното самоуправление и отделно Комисия по инвестиционното проектиране. По този начин ще се постигне и изцяло съответствие между предмета на постоянните комисии и министерствата, които са създадени. В другите комисии няма промени, само може би трябва някъде да се направи

Няма. Господин Стоилов предлага комисия № 1, както е номерацията, Комисия по икономическа политика и туризъм; под № 2 става Комисия по енергетиката

Тя е веднага след Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Следват всички останали комисии, както бяха докладвани, номерирани от № 1 до № 22.

Отложен е по настояване на господин Миков, който искаше да предложи друга редакция на ал. 4, която регламентира функцията на председателя на комисията да ръководи заседанията и да поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. Той не е предложил текст.

„При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.” И една корекция в ал. 1 във връзка с

чл. 23 – във връзка с промяната на наименованието на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, докладваният от мен текст на новия чл. 23 следва да бъде коригиран в ал. 3, където вместо Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризъм да приемем – Комисията по енергетика. Няма изказвания. Моля да гласувате тази поправка.

заради наименованията на комисиите, посочени в ал. 6. Доколкото виждам, тук няма да се наложи промяна от това което докладвах, защото Комисията по външна политика и Комисията по отбрана остават така, както предварително бяха предложени. Ще напомня на председателя, че имаше предложение на господин Миков по ал. 4 в края на първото изречение „при спазване режима на достъп до Народното събрание” – е текстът на комисията, господин Миков предлагаше „при спазване на реда,

и би следвало след отразяване на направеното предложение ал. 2 на чл. 69 по комисия да звучи по следния начин: „(2) Към стенографския протокол се прилагат текстът на законопроектите и мотивите, решенията и другите актове на Народното събрание и предложенията по тях, включително когато не са четени в заседание, както и разпечатката от гласуването чрез компютризираната система”. Моля да прегласуваме по този начин ал. 2 на чл. 69.

след „действащото законодателство, то може да приеме процедурни правила”. Това ли е предложението? ДОКЛАДЧИК МАЯ Има ли изказвания? Подлагам на гласуване предложението след израза „действащо законодателство,” да се добави изразът „то може да”

Отложихме го заради точните наименования на Комисията по външна политика и Комисията по отбрана. Предлагам следната промяна към докладвания текст на чл. 113, ал. 1 в последното изречение, което да звучи по следния начин: „Когато с тях се засягат въпроси на външната политика или отбраната, председателят на Народното събрание задължително ги разпределя

да звучи по следния начин: „Когато проектът за акт на институциите на Европейския съюз засяга въпроси на външната политика или отбраната, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове провежда съвместно заседание съответно с Комисията по външна политика или с Комисията по отбрана”.

технически несъответствия в номерацията или в други детайли от приетите текстове, съответно

Колеги, с това приключваме днешното заседание. Утре, четвъртък, 9,00 ч. първа точка е Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз. Благодаря Ви. Закривам заседанието.